nastavljamo rad Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 86 narodnih poslanika.Radi

Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno, u ovom trenutku, 107 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je danas 24. mart, zamolio bih vas i pozvao bih vas da minutom ćutanja odamo počast svim žrtvama zločinačke agresije NATO pakta na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslavije.Neka

im je slava.Oprostiti možemo, ali zaboraviti ne smemo. Hvala vam.Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Aco Petrović.Nastavljamo rad i prelazimo na jedinstveni pretres o Drugoj tački dnevnog reda - Predlogu zakona o potvrđivanju Odluke 1/2019, zajedničkog zajedničkog komiteta od 31. jula 2019. godine, kojom se zamenjuje Aneks I multilateralnog Sporazuma između evropske zajednice i njenih država, članica Republike Albanije i Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999. godine) o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja.Saglasno

i Mirjana Čizmarov, direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 170. stav 1. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, dragi prijatelji, na početku ovog obraćanja povodom tačke dnevnog reda koristim priliku da u ime Vlade Republike Srbije odam počast svim žrtvama NATO agresije na Republiku Srbiju.Ovo je zaista dan kada možemo da se setimo svih nevinih žrtava, kada možemo da se setimo kršenja međunarodnog prava, kada možemo da se setimo jedne izolacije koja je trajala od ranih 90-ih i velike nepravde prema našoj zemlji i našem narodu i koja je akumulirala jednim zločinačkim bombardovanjem, koje nas, naravno, nije slomilo kao i nikada u istoriji.Možemo da se setimo raznih stvari, ali moje misli su danas usmerene na Vladimira Radojičića - pilota, Milenka Pavlovića, Tibora Cernu, Nasera Vučelja, Lazara Tišmu, Peđu Leovca, kapetana Krunoslava Ivankovića, Gorana Ostojića majora i mnoge druge koji su napustili svoje porodice, napustili svoje prijatelja, napustili svoje gradove, obukli uniformu, otišli da brane narod i slobodu ove države i nisu žalili ni svoj život, hrabro su poginuli i ne uzaludno i mi nemamo pravo da ih zaboravimo.Da li mi danas koji smo posvećeni javnom poslu, nevažno da li smo narodni poslanici , da li smo ministri, da li smo činovnici bilo koje vrste ili bilo kako angažovani u nekom javnom poslu u interesu Republike Srbije, imamo pravo da kažemo da nam je nešto teško, da nešto ne možemo, da ne možemo da istrpimo neku uvredu, da ne možemo da istrpimo neki pritisak, ako ti hrabri ljudi nisu žalili sebe i svoj život da tada 1999. godine odu i odbrane ovu

koji su i devedesetih i kasnije pokušavali i uništavali naš narod i ne samo naš narod, i bratski bošnjački narod i druge narode u ovoj zemlji, oni nisu nestali i mi posle toliko godina znamo da jedini ko stoji na putu da oni završe ono što su započeli je predsednik republike Aleksandar Vučić i mi koji stoji iza njega i ovaj narod koji stoji i gleda nas kako ćemo da se borimo i da zaustavimo i sprečimo bilo kakav napad na našu zemlju.Mi kao političari, kao ljudi na čelu ove države nemamo pravo da se samopozivamo na prošlost i nemamo pravo da samo gledamo sa sa dozom nezadovoljstva i bilo kakve loše misli prema ljudima koji su bili u sukobu sa nama. Podsetio bih vas na reči čuvenog i velikog Borislava Pekića - treba gledati pravo, jer da se htelo gledati iza sebe, dobili bismo oči na potiljku, treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih. Čast neće zavisiti od toga odakle dolazimo, nego tamo kuda idemo.Zato je politika predsednika republike politika koja je omogućila da naš narod i u zemlji i u inostranstvu ponovo gleda uzdignute glave, da ne bude gažen, da naša politička i ekonomska moć bude ponovo vrednovana, jedina realna i moguća politika u ovim okolnostima. To je ono što ovaj sistem na čelu sa predsednikom vodi ovu zemlju napred i zato smo podigli ekonomski rast, zato smo toliko investirali u infrastrukturu i zato ova zemlja ni u jednom smislu ne može da se poredi sa onim kako je izgledala 2010. godine.Dozvolite mi da pre nego što kažem konkretno o ovom zakonu, da vam kažem i o nekim podacima koji su za vazdušni saobraćaj zaista bili katastrofalni dolaskom korone. Naša zemlja je jako puno investirala od 2013. do 2019. godine u razvoj avio saobraćaja i postigli smo odlične rezultate na tom polju. Podsetio bih vas samo da je na kraju 2013. godine ukupan broj putnika na aerodromu Beograd bio 3,5 miliona putnika, a da je 2019. godine ukupan broj putnika bio šest miliona.U Nišu, aerodrom &quot;Konstantin veliki&quot; sećate se kampanje kada je Vlada Republike Srbije preuzela pod svoje kute aerodrom u Nišu. Tada 2013. godine Niš je imao 21.700 putnika, a 2019. godine je imao 420.000 putnika.Obim saobraćaja koji se obavljao u našoj zemlji je sa 500.000 aviona dostigao broj od 750.000 aviona. Naravno, dolaskom korone broj putnika i preleta se rapidno smanjio, kako ovde tako i u čitavom svetu. Broj putnika je pao za 69% na aerodromu Beograd, a na aerodromu u Nišu 63%.Vlada

Jednokratno smo dobili koncesiju, naknadu od 501 milion evra koji nam je ključno pomoglo u teškim okolnostima borbe sa korona virusom u martu i aprilu ove godine. Vrednost investicionih planova &quot;VINSI&quot; je 732 miliona evra, a u narednih 25 godina koliko traje koncesija dobićemo još 228 miliona evra.Ne znam da li je iko od vas skoro prošao ili putovao negde preko aerodroma, pošto u ovim okolnostima smo uglavnom zatvoreni, videćete fantastične investicije. Aerodrom „Nikola Tesla“ vrlo brzo će izgledati potpuno drugačije i neće moći da se prepozna u odnosu kako je izgledao 2018. godine. To je zaista bila bila jedna strateška odluka, jedna brižljivo pripremana odluka, koja će jako doprineti razvoju, ne samo avio saobraćaju, nego ekonomiji Beograda i ekonomiji Srbije, kada ova pošast od virusa prođe.Dakle, „Er Srbija“ od jednog leša avio kompanije kakav je bio JAT, od kompanije koja je stalno na subvencijama, od najgorih usluga koje je imala u Evropi, ne na žalost tih ljudi, ne zahvaljujući tim ljudima,

2019. godine.Danas, kada su okolnosti najgore po avio saobraćaj, „Er Srbija“ obavlja letove prema 61 zemlji, redovno donosi medicinsku opremu, a preko „Er Srbije“ smo i mi prvi put u istoriji, čini mi se, davali ekonomsku pomoć pojedinim zemljama koje su mnogo razvijenije od nas i koje su na tome jako zahvalne, kao što je na primer Italija se ne stidi da to objave i javno su nam zahvalne, a mnoge nisu bile spremne da javno to objavi, ali svakako dobili smo njihovu povratnu informaciju da su zadovoljni.U 2021. godini mi ne želimo da stanemo sa investicijama u avio saobraćaju. Mi smatramo da će ova pošast proći i da mi ne možemo statično da čekamo da se to završi i da onda krenemo u investicije. Mi želimo da iskoristimo ovu priliku da investiramo dalje u našu aerodromsku infrastrukturu. Mi smo odvojili velika sredstva da investiramo u aerodrom u Nišu. Skoro 18 miliona evra u izgradnju nove terminalne zgrade i rekonstrukciju postojeće avio zgrade.Mi smo pre korone podigli taj aerodrom, on je postao potpuno drugačiji. Kažem, od 21 hiljadu putnika smo doveli do 420 hiljada. Mi želimo da on ima milion putnika čim se korona Naravno, izgradnju novog tornja za SMATS-u koja će iznositi četiri miliona evra, potpuno smo novu opremu predvideli, nešto smo već investirali, vozilo za odleđivanje, vozilo za čišćenje snega, vazdušni starter, traktor za guranje i vuču vazduhoplova, agregat za snabdevanje vazduhoplova, električnom energijom, putničke stepenice, za to je predviđeno 300 miliona evra.Mi se nismo zadovoljili da aerodrom u Nišu izgleda kakav je danas. To nije pomoćni aerodrom, to će sutra biti jedan važan, regionalni aerodrom koji će prevoziti ljude, ne samo iz Srbije, nego iz Makedonije, Bugarske i drugih drugih mesta.Odvojili smo takođe velika sredstva i za aerodrom „Rosulje“. Mi ne želimo da budemo previše ambiciozni da o svakom mestu pravimo komercijalne, velike aerodrome, ali mali aerodrom koji će sutra otvoriti perspektivu za taj kraj ako bude bilo potrebno da nastavi svoj razvoj to nam je cilj.Nastavljamo investicije u aerodrom „Morava“ u Kraljevu. Odvojili smo određena sredstva i za aerodrom „Užice“. Želimo da ga ogradimo, želimo zajedno sa kompanijom SDPR da napravimo od njega jedan moćan, potencijalno i kargo, ali i putnički, opet ponavljam, mali aerodrom, ne želimo da se rasipamo, ne želimo da pravimo iracionalne projekte. Znači, pravimo jako brižljivo pripremamo projekte kako bi oni sutra imali potencijal da se razvijaju ukoliko ekonomske okolnosti i ako uslovi korona virusa to dozvole, ali ne možemo da zaledimo infrastrukturu.Predvideli smo izgradnju tehničke dokumentacije, izgradnju terminalne zgrade sa tehničkim blokom, za to smo predvideli 15 miliona dinara. Takođe, aerodrom „Trebinje“ „Trebinje“ u BiH, odnosno u Republici Srpskoj. Predvideli smo izradu projektno-tehničke dokumentacije, eksproprijacije, određena sredstva za poslovanje. Brižljivo analiziramo Trebinje kao strateški važan grad za Bosnu i Hercegovinu, kao ne samo blisku, nego više od bliske, više od prijateljske zemlje i smatramo da je taj aerodrom u narednom periodu potreban. Jako ćemo pažljivo raditi na njemu i pažljivo ćemo investirati.Što se tiče ovog zakona, vazdušni saobraćaj postigao je najviši stepen harmonizacije sa evropskim propisima. Predlogom zakona o kome se danas raspravlja još jednom se potvrđuje spremnost Republike Srbije da i dalje primenjuje najviše standarde u oblasti civilnog vazduhoplovstva.Napori Direktorata civilnog vazduhoplovstva, SMATSA i drugih nadležnih tela da obezbedi siguran i bezbedan vazdušni saobraćaj, prepoznati su ne samo na evropskom, već i na svetskom putu. Ti standardi se stalno menjaju i unapređuju i ovo je jedan pravac u tom cilju.Narodna skupština će izglasavanjem ovog zakona omogućiti da Direktorat civilnog vazduhoplovstva i ostali nadležni organi za primenu ESSA sporazuma očuvaju i unaprede sigurno i bezbedno odvijanje vazdušnog saobraćaja. Region zapadnog Balkana može i mora postati deo zajedničkog vazduhoplovnog područja samo potpunom primenom važećih EU pravila.Poštovani narodni poslanici, dragi prijatelji, nadam se da ćete usvojiti ovaj zakon, jer on vuče nas sve napred, vuče nas ka zajedničkom integrisanom tržištu, a mi imamo šta da ponudimo na tom putu.Hvala vam još jednom. Stojim otvoren za sva pitanja i nadam se konstruktivnom dijalogu. Hvala. Hvala, gospodine ministre.Da li neko od izvestilaca nadležnih odbora želi reč?

danas je pred nama jedna veoma važna tema, sporazum, odnosno potvrđivanje sporazuma o zajedničkom evropskom vazdušnom prostoru.Naizgled prostoru.Naizgled proceduralna, ali veoma bitna. Bitna i sa aspekta onoga što je potrebno svakoj ozbiljnoj državi, pre svega da ima osiguran svoj vazdušni prostor, jer suverenitet jedne zemlje nije kompletiran ukoliko se samo odvija na kopnenom nivou, već je neophodno da se zaokruži i na vazdušnom nivou.Međutim, u kopnenom suverenitetu ili kopnenoj samostalnosti ili odbrani je mnogo jednostavnije da ste do kraja samostalni tj. da možete sami uređivati svoj kopneni prostor u bezbednosnom i u svakom drugom pogledu.Međutim, kada je u pitanju vazdušna sigurnost, odnosno kontrola vazdušnog prostora onda definitivno tu jedna država, pa čak iako su u pitanju velike zemlje ne može tako jednostavno ili skoro nikako obezbediti taj prostor. Što se zapravo vidi iz iz neophodnosti ovog sporazuma u kome je uključen veoma značaja broj zemalja, a pre svega okolnih zemalja uključujući i Island koja očito ima određene nadležnosti u tom pogledu kako bi se zapravo ušlo u društvo naroda u pogledu osiguranja i uređenja vazdušnog prostora.Ukoliko posmatrali sa kolokvijalnog aspekta ili kolokvijalno odredili, onda bismo ovo nekako mogli nazvati kao vazdušne evro integracije. Sada, ono što mi zapada za oko jeste da ove vazdušne evro integracije idu brže i jednostavnije nego ove druge evro integracije. Razmišljajući, odnosno promišljajući ovu temu dok sam se spremao za ovo izlaganje, ovaj put mi je pogled bio uprt u nebo, a ne više u zemlju. Većina naših tema su zemaljske, ali evo danas imamo i jednu temu koju možemo slobodno nazvati i nebeskom temom.Istina, meni su nebeske teme veoma bliske i za mene su veoma inspirativne. Promišljajući o tome setio sam se i one ideje o nebeskom narodu i nebeskoj državi. Istina, ova ideja je nekada sa nekih političkih aspekata tretirana veoma ozbiljno, a onda sa drugih političkih aspekata je često ismejavana i izvrgavana ruglu.Ideja o nebeskoj državi i nebeskom narodu je stara biblijska ideja i ona ne može biti ismevana. Istina je da se ona može i pogrešno shvatiti i pogrešno interpretirati. Ja tu ideju nikada ne bih odbacio i mislim da ona treba da postoji. Istina, to su te superidealističke ideje koje kada se prevedu na zemaljski jezik gube taj idealistički aspekat, ali u idealističkom smislu one imaju jaku inspirativnu ulogu.Šta je za mene ideja o nebeskom narodu ili nebeskoj državi i kada bi ona imala svoju pravu i pozitivnu ulogu? Zapravo, ideja o odabranom narodu je ideja biblijskog porekla i biblijskih razmera i ona nije nova. Ona nije nova za Srbiju. Ona je možda devedesetih godina ovde u Srbiji pogrešno predstavljena, pogrešno interpretirana, pogrešno tretirana i pogrešno negirana i pogrešno kritikovana. Međutim, njoj se može dati prava pozicija i prava uloga. Istina, to je ideja kojoj može pribeći svaki narod, ali kao svakoj drugoj ultraidealističkoj ideji koristiti je kao inspiraciju.Šta je u suštini uloga ideja? Zapravo, ideje, iako su ovi određeni materijalistički sistemi i pojam ideje na neki način izbanalizovali, pa čak ga doveli i u negativan kontekst, pa tako kada kažete ideologija obično se misli na neku rigidnu ljudsku zamisao koja u implementaciji uvek proizvodi određene destrukcije. Međutim, sam pojam ideologija u osnovi nije negativan, zato što potiče od ideje, a sama ideja je, zapravo, od starogrčkog pojma – idios, što znači Bog. Zapravo, pojam ideja je od pojma Bog. Zato taj pojam nikada ne može biti negativan. On samo može biti pogrešno shvaćen i pogrešno korišćen. Zapravo, samo leksičko ili ovo etimološko značenje ove reči ukazuje na to da samo ono što ima veze sa Bogom je prava ideja. Sve ono što je mimo Boga, u suštinskom ili pravom smislu, zapravo nije prava ideja. To je ono što bi trebalo razumeti iz ovog pojma.Zato je idealističko Božije i ono je u suštini suštini vrednosno najbolje, ali isto tako i nedostižno. Zato je smisao ideje i idealizma težiti najboljoj ideji, sa znanjem i svešću da se ona nikada do kraja ne može primeniti. Zato je uloga ideje da bude nepresušna inspiracija, jer kada bi mogla do kraja da se primeni, onda ona ne bi bila stvarna ideja. Odnosno, svaka ideja koja je potrošna nije u stvari ideja. Samo ideja koja se ne može potrošiti jeste prava ideja, koja će večno, dok je veka i sveta, trajati kao inspiracija za čoveka u pojedinačnom i kolektivnom smislu.U tom smislu, i sve ideje koje su vezane za nebeski odabrani narod, nebeski narod, nebeska država, su ideje koje imaju osnov u Božijim u božijim rečima i one ne mogu da budu potrošene. Problem je ukoliko te ideje budu upotrebljene u dnevnopolitičkom smislu, ukoliko budu korišćene za neke namere koje nisu dobre i časne. Tada je problem kada se koriste ove ideje.Koji bi bio pravi smisao ove ideje kod svakog naroda, u našoj zemlji ili u bilo kojoj drugoj? Kada bi se ideja o odabranom nebeskom narodu ili nebeskoj državi zapravo pozicionirala tako da nametnemo vrednosni sistem težnje prema najboljem u svom ponašanju, u svom kvalitetu, prema najboljem u izgradnji svoje porodice, prema najboljem u izgradnji jednog harmoničnog društva, harmoničnom u duhovnom, harmoničnom u ekonomskom, harmoničnom u etičkom, harmoničnom u svakom drugom smislu, ukoliko bismo uspostavili kulturološki takav vrednosni sistem, onda bismo zapravo imali pravi odnos prema nebeskim idejama i to bi zapravo bila jedna nova dinamika, jedna nova atmosfera.Zamislite sada naciju, naciju koja ne bi svoj identitet, svoj kvalitet, svoje vrednovanje vezivala za banalnost plemena, banalnost porekla, banalnost roda. Naravno, ovo nije negacija vrednosti roda, ali kategorija roda je nužna kategorija. Kategorija roda nije vrednosna kategorija. Pripadati jednom rodu, plemenu ili naciji, znači roditi se bez toga da ste odlučivali gde ćete se roditi, bez toga da ste vi svojom voljom, svojim znanjem, svojom slobodom kazali ja ću da budem ovo ili neću da budem ono. Te nužne kategorije, njih treba poštivati, ali na nužnim kategorijama se ne može niko vrednovati. Ne može se vrednovati, dakle, ni po boji kože, ni po pripadnosti rasi, ni po pripadnosti naciji, ni po pripadnosti bilo kojoj kategoriji u kojoj nemate izbor volje.E sada, po mom dubokom uverenju, stari ili taj već zastareli koncept definicije nacije iz 19. veka je već prevaziđen. Zapravo, mi imamo problem na nivou celokupne civilizacije, uključujući i taj prvi red ljudski civilizacije koji se ogleda u zapadnoj civilizaciji, u samoj percepciji razumevanja Dakle, svi dosadašnji koncepti razumevanja nacije su zastareli i zato sada imamo taj kolaps između

već zapravo imamo pokušaj nadgornjavanja sa određenim polugama moći, u nedostatku stvarnih argumenata istine. Zapravo, iz tog razloga imamo svojevrsnu kulturološku krizu, koja vodi polako kulturološkoj propasti i to u najrazvijenijem delu sveta.Tako da, sve one nacije koje žele zadržati korak ili neizgubiti korak sa savremenim, pre svega kulturološko identitetskim izazovima, moraće revidirati svoje razumevanje nacije. Ukoliko nacija ne pređe u ono što bi trebalo u osnovi da bude, u savremenu koncepciju i percepciju plemena, a to znači nacija - zajednica ljudi koji jesu istoga ili bliskoga roda, ali kojima nije jedini i zajednički imenitelj bliskost u rodu, već koji imaju snage da proizvedu i grade stožernost svoga okupljanja u vrednosnom smislu,

uspostavom tog principa, naređivanja, traženja i nagrađivanja dobra, s jedne strane, i, s druge strane, negiranja zabrane i kažnjavanja zla i onog što je loše, takvom orijentacijom to bi bilo jedno savremeno razumevanje nacije koje bi dobilo novu dinamiku i novu energiju za podizanje svoje nacije, redova u svojoj naciji, pogotovo svoje mladeži.U protivnom, vraćanje u devetnaestovekovnu koncepciju nacije je potrošena stvar i ono ne može dati rezultate, kao i, s druge strane, prihvatanje potpuno anacionalnog globalističkog koncepta takođe znači gubljenje. Potrebno je tražiti put između ova dva, a to je moguće ukoliko se imaju prave ideje. Braćo i sestre, dame i gospodo, nije moguće održati identitet isključivo sa ekonomsko-interesnim temama. Ekonomsko-interesne teme jesu važne, pogotovo dok je kriza, kao što je novac važan samo dok ga nemate. Onog trenutka kada ga imate, on prestaje biti važan. Dakle, novac, ekonomija, privreda zadovoljavaju biološki aspekt čoveka, ali onog trenutka kada najedete, nahranite tog čoveka i njegovu biologiju,

sve druge programe koji će biti spremni da onog trenutka kada osetimo žeđ, a kolektivno se sve više ta žeđ oseća, da nahranimo sopstvene potrebe u kulturološkom, etičkom, jednom rečju kazano ljudskom smislu.Dakle, smislu.Dakle, toliko o nebeskim idejama koje nisu možda uobičajena tema za ovaj parlament, pogotovo ne ovako transparentno, ali na kraju zato jesmo različiti, da bi u svojoj različitosti razmenjivali svoje ideje, svoje misli, da bi i u ovom parlamentu pokazali sopstveni kapacitet kulturne ili interkulturne razmene, što jeste jedan od ključnih, da kažemo, generatora i razvoja same kulture.Kada su u pitanju refleksije ove teme, konkretno na naš prostor, ovo je dobar iskorak, potvrđivanje ovog sporazuma je nesporno korisno, ali ono na čemu treba poraditi, a čuli smo određene ideje i vizije i od ministra, ono na čemu treba insistirati jeste dalja spremnost Srbije da ima kvalitetnu vazduhoplovnu uslugu. Naravno da su i do sada postojale određene težnje da se ima mreža kvalitetne vazduhoplovne usluge, ali nisam siguran da su te strategije bile dobre.Sećam

od Beograda. Vi ćete imati, pogotovo nakon sada što je izgrađen auto-put i kada se potpuno taj auto-put približi aerodromu, vi ćete imati jako mali potencijal da taj aerodrom stvarno radi. Zato je potrebno da se aerodromi grade ka periferiji.Zato smo veoma zadovoljni što smo pokrenuli pitanje, zajedno sa vladajućom koalicijom, pitanje izgradnje aerodroma na području Sandžaka, ne definišući gde tačno, tamo gde je to najkorisnije i najpotrebnije. U kontekstu rešavanja ovog problema u kraćoj ili daljoj budućnosti još ćemo o ovome govoriti, ali je potrebno graditi aerodrome tamo gde postoji stvarna opravdanost, gde imate jaku dijasporu, veliki potencijal putnika i isto tako gde će moći da se značajnije razvije i kargo saobraćaj. Hvala vam. ima narodni poslanik Branimir Jovanović. Izvolite. Hvala, predsedniče.Poštovani ministre, predstavnici Ministarstva, koleginice i kolege, još 2004. godine Evropska unija započela je realizaciju projekta Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja. On je nastao tada kao potreba da se prevaziđu problemi koji su postojali na nebu iznad Evropske unije, a to su bili problemi koji su se odnosili na izdeljeno nebo, da tako kažem, i stvarali su negativan efekat na efikasnost avio- kompanija.Avio-kompanije su gubile više vremena, trošile više sredstava da bi prošle sve neophodne kontrole i da bi došle na taj način do željenih destinacija. Cilj sporazuma o čijim aneksima mi danas raspravljamo jeste ostvarivanje slobodnog vazduhoplovnog tržišta, definisanje zajedničkih uslova za osnivanje preduzeća u ovoj oblasti, a pre svega moram da istaknem da ti uslovi treba da regulišu odnose koji se tiču zaštite konkurencije u ovoj oblasti i prava potrošača.I ovaj sporazum omogućava državama potpisnicama slobodan pristup vazduhoplovnom tržištu. Kao rezultat liberalizacije tržišta stiču se uslovi za niže cene karata i veći izbor avio-prevoznika. Zaista, ova ideja je zaživela kod nas. Na aerodromu u Nišu su funkcionisale pre izbijanja krize zbog pandemije virusa korone niskotarifne kompanije i bilo je u jednom trenutku jeftinije kupiti povratnu avionsku kartu do nekih zapadnih zemalja, nego se voziti autobusom do njih i nazad.Sve ovo govorim sa jednog aspekta regulisanja vazduhoplovnog tržišta i interesa avio-kompanija, ali ovaj sporazum i te kako štiti interese potrošača, odnosno putnika. Kada se pitamo na koji način ostvarujemo pravo na određene vrste naknada zbog kašnjenja aviona zbog odlaganja puta, zbog gubitka prtljaga, moramo da kažemo da je to delom zasluga i ovog sporazuma. Naše zakonodavstvo se u ovom delu dobro oslanja na zakonodavstvo koje važi u Evropskoj uniji i na osnovu toga ostvarujemo prava kada govorimo o avio-prevozu.Srbija je još 2006. godine potpisala sa Evropskom unijom Sporazum o zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području i taj sporazum je tri godine nakon toga ratifikovan ovde u Narodnoj skupštini. Upravo je taj sporazum prvi koji je Srbija potpisala, prvi od međunarodnih sporazuma koji je Srbija potpisala nakon raspada Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Mi smo na taj način preuzeli obavezu da usaglasimo domaće propise sa propisima koji važe u Evropskoj uniji u oblasti vazduhoplovne bezbednosti, obezbeđivanja, upravljanja vazdušnim saobraćajem, rukovođenja aerodromima, zaštite potrošača, liberalizacije tržišta, ali i zaštite životne sredine.Inače, Srbija je potpisnica preko 30 multilateralnih sporazuma u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Sve je počelo još 1944. godine potpisom Čikaške konvencije i još jedna je značajna iz 1999. godine Montrealska konvencija kojom se regulišu međunarodni prevoz lica, prtljaga, robe u avio-prevozu.Moram da istaknem da je važna karika u sprovođenju sporazuma i regulisanju svih pitanja u ovoj oblasti Direktorat civilnog vazduhoplovstva. Direktorat, u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju, učestvuje u radu međunarodnih vazduhoplovnih organizacija, institucija i njihovih radnih tela. Direktorat je i koordinator kada govorimo o saradnji sa Evropskom komisijom. Upravo Evropska komisija još od 2006. godine prati razvojni put Srbije u ovoj oblasti i cilj je zapravo još na početku postavljen i mi ga ostvarujemo na ovaj način, a to je potpuna integracija našeg vazduhoplovnog sistema u vazduhoplovni sistem Evropske unije.Upravo unije.Upravo kada govorimo o harmonizaciji naših propisa sa propisima Evropske unije mi moramo da istaknemo da smo i ovim pokazali spremnost da to radimo na najbolji mogući način, pokazali smo odgovornost, pratimo kretanja i promene u ovoj oblasti, kretanje i promene na tržištu i u skladu sa tim i danas raspravljamo o aneksima koji se odnose na ovaj sporazum. Na taj način mi prihvatamo standarde razvijenih evropskih zemalja i na taj način podižemo i standard života u Srbiji.Ovaj sporazum je još jedan dokaz opredeljenosti naše države da sarađuje sa svima, a naročito sa državama u regionu. u regionu. Mi iz SDPS uvek ističemo da svi konflikti i neprikladna retorika treba da budu iza nas, da treba dogovorom, da treba konsultacijama da pravimo kvalitetne sporazume koji će unaprediti život ne samo u Srbiji. Na taj način mi stvaramo jedan povoljan ambijent za dalji privredni razvoj i u Srbiji, ali i u regionu.Mi kao potpisnici sporazuma poput ovog promovišemo na neki način i dijalog, promovišemo dobrosusedske odnose i jedino tako možemo rešavati probleme koji kada izbiju nisu karakteristični samo za nas, oni postaju karakteristični za čitav region, za čitav svet. To se najbolje videlo prošle godine nakon izbijanja krize zbog pandemije. Avio-kompanije, odnosno avio-industrija je doživela možda i najteži udarac. Retko koja privredna grana je doživela takav udarac kao avio-industrija. Ljudi gotovo da ne putuju, avio-kompanije zaista imaju problem, prinuđene su da otpuste veliki broj zaposlenih. Imamo primer iz Crne Gore gde su oni bili primorani da ugase nacionalnu avio-kompaniju i sada su u procesu osnivanja nove. Ne treba da idemo ništa dalje od toga da vidimo sa kakvim se problemima suočava čitav svet.Na globalnom nivou još uvek je neizvesno koliko će kompanija iz avio-industrije otići u stečaj. Navešću neke primere da je situacija alarmantna, da su američke kompanije koje se bave avio transportom zatražili pomoć od 50 milijardi dolara, toliko smatraju da im je potrebno da saniraju probleme. Britanske avio-kompanije smatraju da im je potrebno devet milijardi dolara za sanaciju problema koji su nastupili. Proizvođač aviona „Boing“ tražio je pomoć od Bele kuće da bi se konsolidovao. Njegov konkurent u Evropi, „Erbas“, je četiri dana u jednom trenutku suspendovao proizvodnju u Francuskoj i Španiji. Sve ovo ukazuje da će biti potreban jedan ozbiljan program za oporavak avio-kompanija ne samo u svetu, već i za kompletno tržište i u regionu i u Srbiji.Ministar je malo pre izneo podatke koji su bili zaista optimistični pre izbijanja krize i odnosili su se i na broj putnika i na broj letova. Govorio je i o radu aerodroma i u Beogradu, koncesiji, i u Nišu, ali i o aerodromu „Morava“ kod Kraljeva.Ne se složim da je aerodrom „Morava“ promašena investicija. To je aerodrom koji je najavljivan deset godina. Nedavno je završen, kao što je i obećano. Ovom aerodromu u široj nekoj zoni, ako tako mogu da kažem, gravitira dva miliona stanovnika, u užoj 750.000 stanovnika. To je aerodrom na koji su usmereni veliki gradovi, pre svega Kraljevo, Čačak, u blizini je Kragujevac, možemo reći slobodno i Užice, ali i Novi Pazar.Ovaj Pazar.Ovaj aerodrom još više dobija na značaju ako uzmemo ono što se sada radi, ako to uzmemo u obzir, a to je izgradnja auto-puta od Preljine do Pojata koji će spojiti gradove Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik, Kruševac, Ćićevac. Na taj način mi smo zaokružili jednu sliku i mislim da ćemo uspešno završiti taj proces i kompletirati jednu saobraćajnu infrastrukturu. To je veoma važno za centralni deo Srbije odakle ja dolazim, jer to mrežom auto-puteva, dakle imamo Koridor 10, Koridor 11, između njih, spaja ih auto-put Preljina-Požega i aerodrom „Morava“ u Lađevcima koji je zapravo kruna tog uspešnog rada na planu saobraćajne infrastrukture. Aerodrom je počeo da radi, bila su aktuelna dva leta, jedan prema Beču, jedan prema Solunu. Kriza je naravno, kao što sam malo pre rekao,

funkcioniše za lou kost kompanije? Mislim da bi to bilo dobro za ovaj kraj Srbije. Znam da to funkcioniše u Nišu, ali u budućnosti sigurno da ne bi bilo loše i za Kraljevo, kao što sam naveo, i za Kragujevac, Čačak, Novi Pazar, jer bi to bilo na korist svim stanovnicima centralne Srbije.Zbog toga je važno da imamo dobru saradnju sa svim učesnicima u ovoj oblasti i svim međunarodnim institucijama da bismo lakše prevazišli krizu koja je pogodila sve i koja nije zaobišla nikog u svetu, kada govorimo o avio-industriji.Kada govorimo o ovom Sporazumu o kome danas raspravljamo, to je Sporazum koji neformalno nosi naziv „Otvoreno nebo“. Na ovaj dan, opet, nažalost, moramo da se prisetimo da je to nebo bilo veoma tmurno iznad Srbije 24. marta 1999. godine i dužni smo da se uvek prisetimo, ne samo na ovaj dan, nego uvek svih žrtava, svih koji su stradali u bombardovanju Srbije. U ime SDS i danas ću da i danas ću da osudim jednu takvu agresiju i da izrazim nadu da se ta zla vremena više nikada neće ponoviti. Hvala. Samo kratko. Poštovani, hvala vam na ovom pitanju i na komentaru.Naravno da aerodrom „Morava“ nije promašena investicija i šta znači promašena investicija? Kad smo mi došli na vlast, da tako kažem, taj aerodrom je već bio praktično izgrađen. Bilo bi suludo da mi pokušamo da vratimo istoriju nazad. Mi smo, naravno, nastavili investicije i u ovoj godini smo predvideli velika sredstva, za eksproprijaciju 300 300 hektara zemljišta za potrebe tog aerodroma. Svakako da ove okolnosti u kojima smo se sada našli kao planeta, kao svet, uslovi pandemije koja je najgora u modernoj istoriji, mi ne znamo će avijacija iz ovoga izaći, ali sasvim sigurno ovo nije kraj avio saobraćaja i ove okolnosti, a mi to znamo iz istorije, i najgore okolnosti otvaraju neke perspektive. Mi ćemo spremiti i aerodrom „Morava“ i aerodrom Niš, druge manje aerodrome da kada se uslovi pandemije stabilizuju da mi izađemo jači. Mi nećemo zatrpati nešto što su vlade pre nas investirale.Znači, svakako da je lou kost pre svega opcija za ovaj aerodrom. On ispunjava sve uslove za odvijanje međunarodnog vazdušnog saobraćaja. On jeste značajan, kako ste rekli, za celu Srbiju, pre svega za Kraljevo, Čačak, a onda i Novi Pazar. Mi svakako, ako mi dozvolite, molim vas, smo spremili ozbiljne investicije kako bi rekonstruisali put Kraljevo-Novi Pazar. Raspisujemo tender i imaćemo kvalitetnu komunikaciju.Tako da, mogao bih dosta široko o tome da pričam, ali budite uvereni da ćemo mi sve učiniti da kada se pandemija stiša aerodrom „Morava“ bude jedan mali, efikasan, moderan, pouzdan, sa kvalitetnom uslugom, naravno, pre svega, za lou kost kompanije, a onda naravno i za našu matičnu kompaniju „Er Srbiju“ koja je ubedljivo najjača kompanija u jugoistočnoj Evropi. Mi smo jedini uspeli da sačuvamo našu avijaciju i uspevamo to i to i sada.Nisam siguran da i mi sami razumemo šta je Srbija danas, šta je bila 2010. godine. Evo, samo pričajmo o avijaciji, osvrnimo se na stopu nezaposlenosti, osvrnimo se na ekonomski standard, avio-saobraćaj sve to prati. Tako da ovim bi zaključio, aerodrom &quot;Morava&quot; će biti moderan, kvalitetan, aerodrom srednje veličine, na radost pre svega građana centralne Srbije, a onda naravno i cele Republike Srbije. Još jednom hvala na pitanju.

ovaj aerodrom ne treba da opstane, rodilo se, valja ga ljuljati. Dakle, on sada treba da nastavi da živi, treba mu naći namenu, ali vreme će pokazati, potvrdi će se ovo što ja govorim,

za Kraljevo, odnosno za Lađevce ali koliko on treba da dovučete iz Priboja putnike, iz Prijepolja. Zašto? Kada budemo imali aerodrom, recimo negde na poziciji Peštera, između Tutina, Novog Pazara i Sjenice, vi ćete onda tada da vučete i severno Kosovo i severnu Crnu Goru ili južni Sandžak. Dakle, poenta je ovde koji vam je opseg.Drugo, vi imate recimo sa područja Sandžaka ukoliko računamo i tursku dijasporu, preko milion ljudi sa tog područja vani, vani, koji će da putuju, koji će da dolaze u Sandžak recimo iz Turske ili iz zapadne Evrope, a onda će od Lađevaca da putuje još 120 kilometara do Novog Pazara, 160/170 do Tutina, 180 do Sjenice, 190, odnosno 200 do Prijepolja i tako dalje.Dakle, ovde govorimo o tome da to dovoljno nije elaborirano tada. Ali, pošto je u to uloženo, nema nazad, Kraljevu, odnosno Lađevcima treba dati njihovu namenu, određeno vreme će pokazati kakva je to namena, hoće li to državi da bude i putnički aerodrom ili samo kargo, njemu se valja dati i ja podržavam Ministarstvo da sve učini da se taj aerodrom spasi. Na kraju to neće ugroziti ni mogućnost otvaranja novog aerodroma na prostoru Sandžaka čime ćemo zapravo imati jednu kvalitetnu mrežu i podeliti zapravo određene uloge. Hvala

samo želim da kažem to što se zalažem da se modernizuje aerodrom Morava, ne znači da sam protiv drugih aerodroma. Dobro je što je najavljeno i što će biti otvoren aerodrom u Novom Pazaru, u perspektivi, to me svakako raduje, to je još jedna dobra vest.Ako pogledamo samo okruženje, ako pogledamo druge evropske zemlje, ne možemo mi reći da je Srbija bogata po broju aerodroma, ali opet, želim da budem optimističan i da razmišljam u tom smeru optimistično, kao što smo i sada na dobrom putu, da će se naše privredne aktivnosti razvijati istim tempom i da će nam u budućnosti biti potrebno još više aerodroma, ne samo Morava, ne samo Novi Pazar,

dobro je da ste dali izjavu da nećete zatrpavati ništa, ne ulazim u polemiku dvojice kolega, ali dobro je. Taj aerodrom već godinama stoji kao aerodrom za male avione, da tako kažem, pokušajte da ga završite i da on nastavi da živi.Sada da pređem na temu. Bez vazdušnog saobraćaja danas je svet nezamisliv, počev od trenutka kada je konstruisan prvi avion pa do danas, avio industrija i vazdušni saobraćaj su napredovali. Zahvaljujući avio saobraćaju od početka 20. veka svet se povezuje brže. Vazdušni saobraćaj je svojevrsni saobraćajni internet, jer je najbrži vid saobraćaja koji se obavlja na velikim udaljenostima, najbrže povezuje kontinente. Vazdušni saobraćaj obuhvata civilni i vojni sektor i oba su veoma važna za svaku državu, civilni zbog brzog prevoza putnika i roba, a vojni zbog jačanja bezbednosne moći. Srbija može biti ponosna i na svoje civilno i na svoje vojno vazduhoplovstvo.Naša civilna avio kompanija Er Srbija, osnovana još davne 1927. godine, što pokazuje da je Srbija još tada bila među naprednim evropskim državama kada je u pitanju vazdušni saobraćaj. Danas naša kompanija leti na 63 destinacije širom sveta, kako u putničkom tako u teretnom saobraćaju, a važno je reći da je JAT, a danas ER Srbija, član Međunarodne asocijacije avio prevoznika. Da Srbija posvećuje pažnju razvoju avio saobraćaj, govori i činjenica da svoje standarde usklađuje sa standardima EU.Danas na dnevnom redu imamo izmenu multilateralnog Sporazuma između EU, njenih država članica i pojedinih evropskih država, između ostalog i Srbije, kao pridružene države, čiji je prvenstveni cilj uspostavljanje zajedničkog evropskog područja kako bi se obezbedili isti uslovi i standardi za odvijanje na celokupnom evropskom

Tada je Sporazum ratifikovan sa Aneksom 1. koji ovom današnjom ratifikacijom treba da bude zamenjen novim Aneksom 2, Sporazuma. Ove promene su bile nužne zbog promena zakonodavnog okvira EU u oblasti vazdušnog saobraćaja.Najveći broj izmenjenih propisa odnosi se na oblasti koje su neposredno povezane sa civilnim vazduhoplovstvom, tj. vazduhoplovna sigurnost, vazduhoplovna bezbednosti i upravljanje vazdušnim saobraćajem.Pomenute izmene prouzrokovane su između ostalog, uspostavljanjem a i proširenjem i izmenom

Srbija kao pridružena zemlja potpisnica nemultilateralnog sporazuma, treba da potvrdi odluku Zajedničkog komiteta od 31. jula 2019. godine, kojim se i zamenjuje Aneks 1 ovog sporazuma novim Aneksom 2.Socijalistička partija Srbije i njeni poslanici glasaće za ovaj zakon.Još jednom, siguran sam da će svi poslanici danas govoriti, barem neku reč o danu koji je ovde označen kao značajan dan istorije srpskog naroda. Vi ste već pomenuli nekoliko heroja koji su u odbrani zemlje poginuli za ovu zemlju.Podsećam i na ljude koji su radili i obnovu zemlje i za godinu i po dana obnovili sve ono što su ljudi sa zapada, naši tzv. prijatelji rušili, nemilosrdno,

To je bila šteta od 30 milijardi dolara, neposredna, znači, sve to što je rušeno i 110 milijardi ukupna šteta posredna. Nikada tu štetu nismo nadoknadili, a i danas se postavlja pitanje šta je sa tom ratnom štetom. Zbog toga ovaj dan pamtimo i pamtićemo, i dobro je rekao predsednik države, zaboraviti nećemo, ali ćemo ga pamtiti.Jedno pitanje za vas ministre, imam prava da ne budem kao moj drug Palma da ne držim predavanja o svim temama, infrastruktura ima izuzetnu poziciju u našem društvu, i u tom delu energija predsednika je fantastičan. Rezultati su vidljivi i o tome neću da komentarišem. Ima jedan savet, dobro je kada uđemo u aranžmane sa stranim zemljama oko kredita, jer međunarodne banke ne daju kredite za ono što nije od interesa za Evropu. Dakle, da idemo sa našim partnerima iz Kine, Rusije itd, ali je važno kad se pregovara da projekat bude urađen, ne da ga rade oni. Ne može da se desi da na pruzi Beograd-Bar, remont pruge koji su radili naši projektanti, svi naši instituti, rade neki stranci danas, a da Rusi koji su glavni izvođači, ne uzmu naša preduzeća.Sada je raspisan tender za strategiju saobraćaja 2020/30 godina. Tu su u uži izbor ušle tri svetske kompanije strane, da ih ne imenujem sada. Samo jedna, izraelska je uzela kao partnera i domaći institut. Nemojte zaboraviti domaće projektante, vrlo je važno za dalji život tih investicija koje su u toku. Hvala najlepše. Hvala.Ministar Momirović. Izvolite. Hvala vam, što ste me podsetili da nisam pomenuo ljude koji su obnavljali zemlju, to je svakako još jedna veličanstvena pobeda naše zemlje u tim takođe, jako teškim okolnostima, ali ako mi dozvolite samo bih pomenuo da je u toj agresiji stradalo 54 objekta putne infrastrukture, 44 mosta, 18 mostova železničke infrastrukture, 140 objekata visokogradnje, gde se ubrajaju stambeni i javni

Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dečijih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta je oštećeno, 38 je razoreno, ali ovaj narod nije slomljen, brzo je ustao i obnovio sve to i naravno, niko ne može da negira, svako mora i vama da oda tu čast da ste bili na čelu građevinske Direkcije, odnosno onoga što se tada zvalo Direkcija za obnovu zemlje, svakako ste tim svojim aktom sebe stavili ubeleženim, ako ništa, u građevinsku istoriju ove zemlje.Voleo bih da se osvrnem i na par stvari koje ste rekli, svakako u ovim teškim okolnostima, ove ekonomske i epidemiološke krize, i pre nje, politika predsednika republike je prepoznala ono gde treba Vlada da investira je pre svega, infrastruktura. Posao Vlade nije da se bavi biznisom nego da otvori mogućnosti ljudima da privređuju, da se zapošljavaju, da se bave ekonomskim poslovima, država mora da izgradi infrastrukturu.U uslovima pandemije kada su privatne investicije ugrožene, kada je opšta recesija, mi često u ovoj zemlji zaboravljamo da smo mi broj jedan, ili najbolji u Evropi u borbi sa ovom pošasti. Mi smo najotvorenija zemlja. Najviše vakcina imamo. To nije slučajno, i ako nama deluje ovde da živimo jedan težak život, i živimo jedan težak život, i mlade generacije smo verovatno uništili, ne mi, nego ove okolnosti. Odnosno da budem pre svega potpuno pošten, predsednik republike svojim angažmanom, doveo u situaciju da budemo broj jedan po pitanju vakcinacije, broj jedan po pitanju posedovanja medicinske opreme i da imamo mogućnost da održimo kakav, takav ekonomski život otvorenim.Vraćam se na infrastrukturu. Mi smo jednom mudrom politikom našeg rukovodstva, pre svega predsednika republike doveli sebe da nam partneri budu firme iz zemalja EU, Amerike, Amerike, Rusije, Kine, Azejberdžana, Turske. Trudimo se da balansiramo, da to bude u korist, ne samo našeg naroda, nego i naših kompanija.Podsetio bih vas i sve prijatelje koji ovde sede, gospodu narodne poslanike i građane, da mi nemamo nijedan građevinski kamion koji danas stoji. Mi razvijamo „know how“. Nije nama cilj da mi sutra zapošljavamo prostu radnu snagu, mi želimo ovaj investicioni ciklus da iskoristimo da naše inženjere i naše zaposlene pretvorimo u lidere, da nemamo proste radnike, nego vođe ekipa, inženjere, ljudi koji vode projekte, ljudi koji će sutra voditi po celoj Evropi i svetu velike projekte kakve vode danas.Znate danas.Znate za brzu prugu Beograd-Novi Sad. To će biti najbrža i najkvalitetnija železnica u istočnoj Evropi. Ja nisam siguran, vi to sigurno znate bolje od mene, da li je Srbija ikada imala nešto što je najbolje u istočnoj Evropi? Kako mi građanima to da objasnimo? To mora da se vidi.Predsednik će sutra posetiti brzu prugu, videćemo završne radove, do kraja godine će ona biti završena i puštena u promet, brzi vozovi koji voze 200 na sat, za 30 minuta ste od Beograda do Novog Sada. Beograd i Novi Sad postaju jedan grad.

Pruga Beograd-Valjevo je rekonstruisana za brzinu 120 na sat. Ljudi su mi savetovali, politički savetnici, pošto, kao što znate, ja sam primarno iz privatnog sektora, od skoro sam u politici, rekli su mi – moraš da popričaš

Ja je pitam – da li vam je to zgodno? Ona kaže – oko sat i po vremena, taman odmorim od dece, pročitam nešto, imam lepu kuću tamo, kako bih ja mogla u Beogradu to sebi da priuštim, ovo je taman neko vreme za mene, vozovi su komforni, sjajni, da li su „Štadlerovi“, da li su ruski…Toliko je mnogo uloženo, toliko je već mnogo urađeno, o čemu se pričalo decenijama, mi već sada to možemo da vidimo i tek ćemo da vidimo za godinu, dve dana. Nebrojeni broj auto-puteva mi sada gradimo.Istina je da postoji dosta upliva stranog, ne znam koju bih bolju reč rekao od „know how“, znanja. Oni nam uzimaju poslove, određene finansijske institucije kada finansiraju ove projekte, naravno, finansiraju ih tako da kanališu ka svojim kompanijama. Ali, verujte da svuda gde je to moguće mi kanališemo ka našim putevima. Mi smo zatrpali CIP, zatrpali smo „Institut za puteve“ sa našim projektima. U uslovima korone, slobodu mogu da kažem, mi smo njih masakrirali. Oni su radili pod koronom. Ja se zaista zahvaljujem tim ljudima, oni su pravi borci. Jer, često zaboravljamo svim onim ljudima koji su zatvoreni u kancelarijama i koji rade da bi isporučili radnicima da mogu da izvedu sve te radove.Naš cilj nije samo izgradnja infrastrukture, iako je, naravno, prvo da izgradimo infrastrukturu za naš narod, naravno, da sačuvamo makroekonomiju, nego da naše firme, naše građevinske kompanije vratimo tamo gde su bile, da budu prave kompanije, da imaju iskustvo najboljih projekata koji se trenutno grade u ovoj zemlji.U ovoj zemlji danas se grade najveći projekti u jugoistočnoj Evropi. Ova zemlja je danas stub investicija, stub ekonomske ekonomske snage regiona, a naravno onda i stub političke snage.Još jednom vam se zahvaljujem na pitanju i izvinjavam se što sam malo odužio sa odgovorom. **Ivica

govorimo o projektovanju, to je vrlo važna tema, evo, brza pruga, dobro ste mi rekli, magistralna pruga Beograd-Novi Sad. Paralelno sa tom deonicom, koja je prva u istočnoj Evropi, idu i čvorovi Beogradski čvor, koji nije završen, malo mu fali, godinu dana, taman je vaš mandat toliki, evo sad ste već pola mandata isterali, Novi Sad čvor, mora da se završi. Tehnologija je fantastično osetljiva. Tu moraju da rade naši inženjeri, dobro ste to rekli, naši mladi stručnjaci koji taj posao znaju. Projektovali stranci i grade stranci, to nije dobro. To komentarišem. Vrlo je važno uključenje naše privrede.Metro. Dobro je da rade, francuska tehnologija je svetska, dobro je da ima i Kineza tu da grade, ali, isto tako, dobro je da rade i naši projektanti i da rade naša preduzeća – „Energoprojekt“, „Planovi“, itd. To je mnogo važno, jer ostaje održavanje. Metro je, to ste lepo govorili, dugoročna investicija. To je za mene vrlo važno i o tome treba da se vodi računa kod sklapanja ugovora.Znam ja šta to znači. I u Vladi 2008-2012. mi smo promenili kurs, jer Evropa i evropske banke plaćaju samo ono što njih interesuje, Koridor 10. I mi smo novac obezbedili za šest meseci, jer je od interesa za Evropu, pa i na deonicama koje nisu bili atraktivne. Recimo, Niš-Dimitrovgrad, gde nije bilo ni pet hiljada poziva dnevno, ali Evropu to interesuje. Beograd-Čačak, teško. To je naša investicija i zato smo ušli sa partnerima iz inostranstva.Ali, kada se pregovara sa njima i kada se kaže – daćemo, recimo, 50% vašim izvođačima a 50% našim, e, naš projekat moramo da imamo. Šta to znači? Morate se izboriti da projektovanje bude normalna stavka u budžetu, ne vidim drugo ministarstvo sem vaše, barem za dva preduzeća – „Koridori Srbije“ i „Putevi Srbije“, za održavanje i za izgradnju novih auto-puteva. Mora da se radi unapred.Vi danas nemate potrebe, zahvaljujući državi koja stoji iza vas svim svojim snagama, da radite na brzinu, da se

Jedva smo to preživeli. I danas je čvor pri kraju. Ja vam savetujem da se odmah angažujete na realizaciji tog posla, da se završi „Prokop“ stanica, tehničko-putnička stanica „Zemun“ i da Beogradski čvor proradi i da paralelno iduće godine sa prugom Beograd-Novi Sad krene. Hvala. ima ministar Momirović. radi, ŽIS zajedno sa „Astonom“, i kao što ste sami rekli, francuska tehnologija je vodeća tehnologija u šinskim sistemima.Mi moramo da kroz ovaj projekat naučimo naše inženjere kako se to radi. To su zaista neverovatni projekti. Projekat beogradskog metroa mi projektujemo po uzoru na francusku 14 liniju, najmoderniju. Naravno, mi to radimo do kraja racionalno, jer mi nismo pijani milioneri, mi smo jedna ozbiljna Vlada koja koja ozbiljno sprovodi ovu investiciju i to je ono što predsednik Republike Srbije traži od nas, to je ono što građani očekuju od nas, to je ono što i vi, kao narodni poslanici, očekujete od nas.Reći ću vam, da ne bi bilo nikakve sumnje, šta sve projektuju domaće kompanije sada i što je izvođeno: Preljina - Požega, Moravski koridor, Fruškogorski koridor, Novi Beograd - Surčin, Beograd - Zrenjanin projektuju naši, izlazak Požarevaca sa auto-puta, Požarevac-Veliko Gradište-Golubac, Niš - Priština,

pet obilaznica, obilaznica oko Beograda, obilaznica oko Novog Sada, obilaznica, koje su praktično novi koridor oko Kragujevca, pokriva Knić, Mrčajevci, pa se izlazi na Moravski koridor i obilaznica, naravno, oko Loznice i obilaznica oko Kragujevca, sa još mnogo manjih putno infrastrukturnih projekata, kao što je obilaznica oko Novog Pazara i razne druge koje trenutno radimo, obilaznica oko Lajkovca, sigurno ću zaboraviti neke.Broj projekata je zaista ogroman. Svi oni, kao što ste vi lepo primetili i želeo bi da još jednom to podvučem, su rezultat i otpočeli su fiskalnom konsolidacijom, rekonstrukcijom finansijskom budžeta, velikim koracima, koje je predsednik Republike preduzeo i omogućio ovoj Vladi tu ekonomsku snagu da može da investira.Naša je obaveza, i prema narodu, i prema vama kao narodnim poslanicima, i kao predsedniku Republike koji stoji na čelu naše politike, da ove projekte maksimalno efikasno, maksimalno brzo, maksimalno racionalno, sprovedemo u rekordnom roku. To mi možemo da uradimo i budite uvereni da ćemo dati sve od sebe, kao što su naši heroji, sokolovi sa Košara dali svoje živote, ali nisu dali da neprijatelj zakorači na teritoriju Republike Srbije, odnosno tada Savezne Republike Jugoslavije.Tako ćemo i mi. Naravno, ne možemo da se poredimo sa tim ljudima, mi smo mnogo mali za njih, ali kao neko ko je u nekoj ulozi sada, daćemo sve od sebe, zaista sve od sebe, ne štedeći sebe ni u jednom polju da ove projekte maksimalno efikasno završimo.Izvinjavam se što sam odužio.Hvala još jednom.

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani predsedniče skupštine, poštovani ministre sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas Predlog zakona o potvrđivanju Odluke i Sporazuma o zajedničkom vazdušnom evropskom prostoru, veoma važna odluka i poslanička grupa JS u danu za glasanje podržaće pomenuti Predlog zakona, ili pomenutu odluku.Ministre, na samom početku da kažem da dolazim iz Kragujevca i drago mi je što ste pomenuli investicije koje će doći u Kragujevac i uopšte investicije koje dolaze u Srbiju. To je veoma značajno za sve regione u Srbiji.Vraćajući se na sam Predlog zakona da kažem kada je reč o sporazumu, on funkcioniše tako da našu zemlju prepoznaju kao deo evropskog zajedničkog prostora, ali samo pod jednim uslovom, ako u potpunosti primenjujemo sva pravila koja su postavljena pred nas.Naše zakonodavstvo, ministre, je u potpunosti usaglašeno sa evropskim zakonodavstvom, tako da nemamo nikakav problem da u jednom delu, da kažem, aneksiramo ovaj sporazum. Kroz aneks 1 sporazuma definisani su i neki ciljevi, kada govorimo o ovoj temi, o ovom sporazumu, dakle slobodni pristup tržištu, sloboda osnivanja preduzeća, uslovi konkurencije, upravljanje zajedničkim saobraćajem, zajednička pravila u oblasti vazduhoplovne sigurnosti.Poslednji sigurnosti.Poslednji put ovaj sporazum je aneksiran 2009. godine i od 2009. godine do sada zaista prošlo je dosta vremena, mnoge stvari su se promenile. Dakle, ovom novom odlukom danas donosimo nove propise koji su podeljene u dve grupe. Prvi se tiču direktnog civilnog vazduhoplovstva, a drugo čine pravila koja se primenjuju indirektno, tiču se socijalnog apsekta.Ono apsekta.Ono što je veoma važno, malo pre ste i o tome malo pričali, o tome gde je trenutno „Er Srbija“, ali moram da kažem da je ova pandemija korona virusa, koja je zahvatila ceo svet, donela apokalipsu, slobodno mogu da kažem, a čini mi se, složiće te se sa mnom, u vazduhoplovnom saobraćaju na globalnom nivou. Dakle, korona virus je gurnuo u probleme ceo svet, mnoge velike ekonomije su na kolenima, a prema procena stručnjaka najviše su pogođena avio-kompanije.Poslednja

što govori, prema nekim podacima, da je broj putnika u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu, smanjen za blizu tri milijarde putnika. Dakle, prema procenama iste, ako se ovako nastavi, neka vraćanja na staro, koje smo imali pre korona virusa, biće moguće tek 2024. godine.Isto tako, pojedine kompanije nisu mogle ni da opstanu, smanjivale su svoje finansijske obaveze, broj radnika su smanjivale, neke nisu mogle da opstanu, tako da i veliki proizvođači aviona, danas smo to već čuli, poput američkog „Boinga“, evropskog „Erbasa“, morali su da rade na smanjenju radnika.Dakle, u borbi sa posledicama korona virusa na poslovanje, gašenje radnih mesta i smanjenje plata, nije zaobišlo nijednu kompaniju u globalnom vazduhoplovstvu ili da kažem u vazduhoplovnoj industriji, pa ni našeg srpskog nacionalnog avio-prevoznika „Er Srbiju“.U odnosu na godinu pre pandemije, naša kompanija deluje samo sada sa 40%, ako se ne varam, ministre, ali tu je država. Znači, „Er Srbija“ je značajna za Srbiju, da u potpunosti pomogne u svakom delu.Isto delu.Isto tako, s druge strane, treba reći da kod nas postoje dve organizacije koje se bave bezbednosti vazdušnog saobraćaja i pružanjem usluga iznad našeg vazdušnog prostora. Prva je Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA, državna agencija za pružanje usluga kontrole kontrole letenja u vazdušnom prostoru. Dakle, pokriva Srbiju, Crnu Goru i deo Bosne. Mislim da je to oko 55% prostora BiH. S druge strane, Direkcija civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je javna agencija koja obavlja

jednu važnu temu, kada govorimo o ratnom vazduhoplovstvu i PVO, danas se navršava 22 godine od kada je 19 moćnih zemalja izvršilo agresiju na našu zemlju.

Sve ovo govorim, posledica je bio Račak, niko nikad nije procesuiran zbog Račka. Znači, jedna izmišljena, da kažem, stvar i samo želim da kažem da do sada za sve to što je urađeno Srbiji niko nije odgovarao.Bombardovali su i ubijali Srbiju samo zato da bi joj oduzeli Kosovo. Ministre, mislili su da su to 2008. godine potpuno završili, ali posle mnogo godina Srbija stoji uspravno idemo krupnim koracima napred. Vi ste malopre govorili o tome u kojim segmentima smo sve napravili iskorak. Da ne pominjem još jednom, najbolji smo u Evropi što se tiče vakcinacije. Naš privredni rast je najveći u Evropi. S druge strane, procenat nezaposlenosti je ispod 10%. Preko 60% investicija koje dolaze u ovaj region ide ka Srbiji. Sve su to rezultati Srbije.Ono što je važno, tu je predsednik Skupštine, nekadašnji ministar spoljnih poslova, čak 18 zemalja je povuklo priznanje te, da kažem, kvazi države, samoproglašene i u ovom trenutku oni nemaju većinu što se tiče UN.Moram da UN.Moram da kažem da moramo da se sećamo ovoga. Ne smemo da zaboravimo, ali moramo da idemo napred da bi Srbija išla napred.Pomenuo napred.Pomenuo sam malopre, ministre, kada je reč o ratnom vazduhoplovstvu i PVO, moram ovde i to da kažem, Srbija, da se ne ponovi ono vreme kada naše nebo nije bilo branjeno. Nismo imali nijedan avion. Danas nebo Srbije štiti 14 modernih MIG-ova 29, helikopteri Mi-17V, Mi–35M, H-145M, kao i bespilotne letelice. Pored PVO sistema Kub i Neva, koje smo imali, nabavili smo i jedan moćni sistem Pancir S1 i nadam se da u nekoj budućnosti možda dobijemo i sistem možda S300, S400 ili možda kineski sistem FK1.Sve FK1.Sve ovo govorim jer Srbija danas ozbiljno štiti svoje nebo, svoje granice i garantuje bezbednost svoje zemlje.Još jednom na samom kraju da kažem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati pomenuti Predlog zakona.

kada se ova pandemija završi. To je jedino sigurno.Avijacija je svakako doživela najveći udar i pitanje je kako će se i na koji način ona oporaviti i izaći iz ovoga, ali jedno je sigurno, da ovo neće biti kraj avijacije i avio-saobraćaja, nego će i on izaći u nekim novim formama ili istim. Mi svakako sa „Er Srbijom“, jednom moćnom, više ne samo lokalnom, ne samo regionalnom, nego evropskom kompanijom, ćemo biti ti koji ćemo zauzeti tržište. Mi i u ovim okolnostima zauzimamo tržište. Mi se širimo. Ne možemo da se povučemo. Već smo investirali mnogo. Podigli smo standarde, podigli smo znanje ljudi koji vode kompaniju naših pilota i mi smo spremni ne da budemo vodeća regionalna kompanija, nego jedna od najjačih evropskih kompanija kada se stvari relaksiraju. Svakako, ohrabrujuće je da se avio-saobraćaj diže na teritoriju Amerike, da se diže u Kini. On jeste zatvoren samo za te zemlje, ali to jesu neki ohrabrujući signali.Osvrnuo bih se na još jednu kratku stvar koja nema direktno veze sa avio-saobraćajem, a odnosi se na grad Kragujevac.Vi znate, pretpostavljam i svi drugi narodni poslanici, koliko je predsedniku Republike stalo da se podignu investicije u u Kragujevcu. I on je, kada smo sklapali sporazum sa našim kineskim partnerima, vezan za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacionu mrežu, insistirao da Kragujevac bude broj jedan i mi imamo najveće investicije, znači, tri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i 338 kilometara kanalizacione mreže, ukupno 190 miliona dolara investicije u Kragujevac, samo po tom osnovu.Takođe, obilaznice oko Kragujevca, Batočina, Knić, Mrčajevci, pa onda Moravski koridor je njegova, odnosno predsednikova inicijativa, predsednikov, ako smem tako da kažem slobodno, politički nalog, naravno, slično kao i brza saobraćajnica Lajkovac – Valjevo. Juče je predsednik posetio tu saobraćajnicu. Valjevo je nekako ostalo mimo puteva, mimo Koridora. Mi smo primetili da će on ostati izolovan i da će početi da se gasi. Predsednik je insistirao, mnogi su bili protiv toga. Mi danas znamo da Valjevo, izgradnjom ove brze saobraćajnice, postaje mali glavni grad i još jače će gravitirati ka njemu i Osečina i Ljubovija, čak i Koceljeva i svi ti lokalni krajevi. Tako da, nije samo izgradnja Koridora da bi ljudi prolazili kroz ovu zemlju, nego da bi se zemlja povezala. To je nama važno.Kragujevac nam je svakako, po instrukcijama predsednika Republike, za Vladu Republike Srbije, jedan od ključnih ključnih centara naših investicija i budite uvereni, to ćete videti u narednom periodu. Još jednom, hvala na pitanju. **Ivica

Srbija je još 2006. godine potpisala Sporazum o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja. Ovaj Sporazum, koji je od izuzetnog značaja, potpisan 2006. godine, Skupštine Republike Srbije je ratifikovala 2009. godine, a on je postao obavezujući i stupio na snagu za svih 36 potpisnica ovog Sporazuma u 2017. godini.Danas mi pred sobom imamo Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Zajedničkog komiteta iz jula 2019. godine kojim se zamenjuje Aneks 1. predmetnog sporazuma.Ovaj sporazum sam po sebi i kada je sačinjavan i počela procedura oko njegovog potpisivanja je bio izuzetno ambiciozan projekat, jer ovaj projekat i ovaj sporazum podrazumeva slobodno, jedinstveno i bezbedno nebo na Evropom.Srbija je, naravno, deo Evrope i dobro je što je na vreme prepoznala, još 2006. godine, i pristupila ovom Sporazumu.Bezbednost u vazdušnom saobraćaju, ujednačavanje standarda koji izuzetno olakšavaju funkcionisanje saobraćaja, omogućuju da putnici koji kreću i poleću iz Srbije znaju da to čine na potpuno bezbedan način, da su potpuno bezbedni i oni koji dolaze u Srbiju, na srpske aerodrome, a da se neće desiti nikakav nesporazum zbog različitih standarda i kada su u pitanju avioni koji samo preleću preko Republike Srbije.Zašto je ovo sve važno? Pa, upravo važnost ovog sporazuma se pokazala u poslednjih nekoliko godina. Postavlja se pitanje da nismo blagovremeno pristupili potpisivanju ovog sporazuma, da li bismo imali priliku da zaključimo jedan ovakav izuzetno dobar i povoljan aranžman o koncesijama kada je u pitanju aerodrom „Nikola Tesla“.Neko će reći da je period od 25 godina dug, a to je period za koji je zaključena ova koncesija. Međutim, projekti u infrastrukturi i ozbiljni projekti se ne čine za jedan dan, za jednu godinu, za jedan mandat, već ga prave ljudi koji imaju viziju budućnosti, kako i na koji način obezbediti funkcionisanje bilo kog sistema, a u ovom slučaju avio-saobraćaja.To što je Aerodrom Beograd dat u koncesiju obezbediće da se on izuzetno modernizuje u narednom periodu, dobije još jednu poletnu pistu, odnosno najmanje još jednu, više rulnih staza, hangara, parkinga, podizanja tehnologije koja obezbeđuje funkcionisanje svih aerodromskih sistema i time ćemo mi imati za 25 godina nešto što će biti apsolutno u tom trenutku u rangu najsavremenijih u rangu najsavremenijih sistema i pratiti sve ono što se u drugim delovima Evrope dešava.Ovo omogućavaju sredstva koja su dobijena odatle da se ta sredstva preusmere i na razvoj drugih aerodroma i potpuno je jasan cilj s kojim su krenuli oni koji su imali dobro viziju, a to je osnivanje društva „Aerodromi Srbije“, gde postaju „Aerodromi Srbije“ kao društvo sa ograničenom odgovornošću postaje operater na aerodromima „Konstantin Veliki“ u Nišu, „Morava“ u Kraljevu, na aerodromu u Pranjanima,

time će se praktično u ovom trenutku jedan projekat aerodroma koji možda u ovom trenutku, sem aerodroma u Nišu, i nemaju potpunu funkciju, u budućem vremenskom periodu pripremiti za ono što je predviđanje kako i na koji način stvoriti uslove da avio-saobraćaj u Republici Srbiji besprekorno funkcioniše i da svi delovi Republike Srbije budu na odgovarajući način pokriveni.Ne može se uvek očekivati da nešto postane rentabilno onog dana kada je pušteno u rad, pogotovo kod ovako važnih projekata, ali je potrebno da kao jedna osnova i baza stvori mogućnost da se kroz ovaj neki budući period, nadam se da on neće trajati baš 25 godina, ali u potpunosti sinhronizuje i postane potpuno tržišno funkcionalan i značajan za Republiku Srbiju.To je ono što s pravom i s razlogom očekujemo. Zašto s razlogom? Jer način na koji se politika u Srbiji od 2012. godine na ovamo vodi jasno pokazuje da je sve izuzetno ozbiljno predviđeno, na sve se računa. Da nije takvog stava, pitanje je u kakvoj situaciji bi danas bila „Er Srbija“, u kakvoj situaciji bi danas bio avio putnički saobraćaj u Srbiji, obzirom na posledice koje je izazvala pandemija Kovida 19.Svedoci smo da su ugrožena funkcionisanja mnogih moćnih kompanija, da su one u mnogo nezavidnijoj situaciji nego što su to „Er Srbija“ s jedne strane kao avio kompanija, s druge strane, aerodromi u Republici Srbiji kao tehnička podrška i tehnički deo infrastrukture koji obezbeđuje funkcionisanje avio-saobraćaja.Značaj ovog sporazuma je potpuno jasan. Iz tog razloga nema dileme da ga treba i da ćemo ga podržati i usvojiti.Samo bih podsetio da su potpisnici ovog sporazuma Evropska zajednica i njene države članice: Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, sada Severna Makedonija, Republika Island, Republika Crna Gora, Kraljevina Norveška, Rumunija, Republika Srbija i Misija privremene uprave UN na Kosovu.Ovo na dan kada se obeležava 22 godine od početka bombardovanja, naziv ove misije zvuči pomalo licemerno. Od svega toga što je ostalo iz Rezolucije 1244 je ostao praktično samo naziv. Da su oni koji su bez saglasnosti UN, protivno protivno svim pravilima međunarodnog prava pre 22 zlikovački nasrnuli na Srbiju, nastavili svoju politiku od pre 22 godine, odnosno, u stvari, nikad je nisu ni prekinuli, pokazuje i ova kvazi vežba koju zovu „branilac Evrope 21“.Jedna od najvećih vežbi NATO pakta i vojske SAD se suprotno zakonima Republike Srbije, suprotno povelji UN, suprotno Rezoluciji 1244 odvija uz pomoć misije KFOR-a na Kosovu i Metohiji, a ujedno kao svoje pridružene članove u ovoj NATO vežbi priključili su šiptarske terorističke UČK jedinice koje danas zovu nekakvim bezbednosnim trupama.Nismo mi ni mnogo više ni očekivali od onih koji su nasrnuli mučki na Srbiju, ne da bi širili demokratiju, ne da bi sprovodili nekakve humanitarne misije, već da bi probili Srbiju. Kad nisu uspeli celu Srbiju da porobe, okupiraju i rasparčaju, zadovoljili su se trenutno time da bar privremeno stave čizmu na dušu srpskog naroda okupirajući Kosovo i Metohiju. Zloupotrebili su Povelju 1244 i umesto mirovnih trupa tamo sa promenjenim uniformama se nalaze NATO trupe i na svaki način i danas pokušavaju da ono što su hteli još 1999. godine da urade, a to je da nas prisile da se odreknemo Kosova.Kada su krenuli na Srbiju očigledno nisu proučili ni mentalitet, ni istoriju srpskog naroda. Verovatno je to za njih i teško i komplikovano, jer istorija srpskog naroda je mnogo duža od istorije koju imaju, recimo, SAD. Tih njihovih 250, 300 godina istorije naši osnovci prelistaju za dva dana i znaju sve, a oni o nama očigledno nisu naučili ništa, ali ima vremena, naučiće.U istoriji srpskog naroda se uvek znalo da je stabilnost, strpljenje, vreme i upornost najbolji saveznik kada se čuva sloboda. Izdržali smo 500 godina pod Turcima. Ovi neće izdržati toliko koliko su Turci izdržali u Republici Srbiji, otići će oni sami odavde.Ne slažem se sa jednim stavom, a to je da im se može oprostiti, ali ne može zaboraviti.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, ubijena deca, ubijeni vojnici, ubijeni civili, razorena privreda i zlo koje su sa sobom doneli ne može se ni oprostiti, ni zaboraviti. Hvala. Hvala.Pošto sam ja to rekao, gospodine Komlenski, samo da kažem da sam citirao patrijarha Pavla. On je Pavla. On je hrišćanski rekao da se može oprostiti. Što se mene tiče, nisam baš toliko hrišćanski odgojen, ali u svakom slučaju moramo da sarađujemo i sa onima koji su nas bombardovali, ali to ne znači da treba da optužujemo sami sebe, kao što rade naši politički protivnici koji govore da je Srbija sama kriva. Srbija je bila žrtva zločinačke agresije, nelegalne, sa ciljem da se zauzme naša teritorija i naruši teritorijalni integritet i to je puna istina o svemu, koje moramo da se držimo.Jeste **Đorđe Komlenski** Ja se izvinjavam, ali moram jednu kratku repliku, obzirom da nisam kršten, uz svo dužno poštovanje i uvažavanje pokojnog patrijarha Pavla, ja sebi mogu da dozvolim da kažem da im ne treba ni oprostiti, ni zaboraviti, a to što se sarađivati mora to je već drugo pitanje. Hvala. **Ivica Dačić** Hvala.Mislim saglasni smo. Kada bismo mogli da im vratimo bio bih najsrećniji, ali pošto to nije realno onda idemo

seriji o Stefanu Nemanji, dolazi njegov ordonans ili ne znam kako se zvalo u to vreme i kaže – stigao je glasnik Fridriha Barbarose,

jel da čeka, a on kaže – neka čeka. Jel može da uđe? Ne može da uđe, neka čeka. Svi ga gledaju, to traje pet sekundi i Stefan Nemanja kaže – bio bih najsrećniji na svetu da mogu to tako da kažem.Prema kažem.Prema tome, idemo dalje.Prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč, pošto smo iscrpeli, više se niko od šefova ili ovlašćenih predstavnika poslaničkih

sa saradnicima, pred nama je danas Predlog zakona o uspostavljanju zajedničkog vazduhoplovnog područja. Stranka pravde i pomirenja i naša poslanička grupa će podržati ovaj zakon i mi kao najjača bošnjačka stranka u Srbiji.Iskoristio bih prisustvo ministra da mu uputim par pitanja. Prvo, pohvala rada Ministarstvu. Vidim da da su jako aktivni. Takođe, želeo bih da podsetim da je u toku, govorio je kolega Mrkonjić, tokom obnove zemlje i jedan most, kolega Mrkonjić je tada kao ministar ili vođa tog tima, obnovio u Prijepolju, a na čemu su građani Prijepolja jako zahvalni. i dan danas.Želim da uputim par pitanja ministru. Zanima me, građane i građanke opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, tog dela Sandžaka… Svakako dajemo punu podršku izgradnji, nastavku izgradnje autoputa i to je nešto što će ekonomski pokrenuti taj deo naše zemlje. Zanimaju nas trase pristupnih saobraćajnica - da li je to predviđeno, na koji način te opštine će se uključivati na autoput, da li ka Sjenici i koja je to trasa, da li ka Kotromanu, da li ka Bijelom vas zamolim da iskoristimo vaš autoritet i da partnerski rešavamo problem lokalnih puteva. Lokalni budžeti su jako mali. To su devastirane, siromašne opštine i neophodna nam je podrška sa centralnog nivoa. Znači, od strane ministarstva, da vidimo neki sastanak sa vama, sa predstavnicima Javnog preduzeća „Putevi Srbije“, da godišnje imamo neke dotacije kako bismo rešili. To je zaista jedan gorući problem.Ono što, takođe, hoću da istaknem, železničke stanice u Prijepolju i Priboju su u jako lošem stanju, same zgrade, da vidimo šta možemo tu da učinimo i da li imamo prostora u budžetu i u vašem planu. Ako ne, da vidimo nešto kroz rebalans, kao izgradnju pruge ka Novom Pazaru.Hoću da istaknem, pošto smo kao grupa oskudni sa vremenom, da je prošli saziv parlamenta formirao Komisiju za istraživanje posledica

Hvala Svakako znate da je naš stav da se trudimo da pokrivamo investicije u lokalnu putnu mrežu od Novog Pazara, Preševa do Subotice i trudimo se da odvojimo srazmerno sredstva za sve lokalne samouprave.Naravno da to nije lako posle decenija devastacije, posle decenija zapuštanja pojedinih krajeva, to se naravno često vidi baš u delovima opštine koje ste vi pomenuli. Bili smo skoro na magistralnom putu Novi Pazar-Tutin koji je potpuno devastiran. Podsetio bih vas, podsetio bih građane pre svega Novog Pazara i Tutina u ovom trenutku da mi radimo ozbiljno na tom pravcu koji je ključno važan za građane Tutina, naravno koji su vezani za Novi Pazar.Što se tiče projekta Požega-Boljare, projekat je i dalje u projektovanju. Mi i dalje jako pažljivo radimo na njemu imamo dosta velikih, nije prava reč problema, ali izazova na koji način da mu priđemo kako bi svi građani zapadne Srbije imali koristi od njega.Vi znate da je naš strateški pravac prvo da se povežemo sa Crnom Gorom i sa Bosnom i Hercegovinom, jer sa Bosnom i Hercegovinom čak iz dva pravca, od Kuzmina, Sremskog Rača, onda Bijeljina i dole ka Tuzli i Sarajevu i drugi od Požege preko Užica do Kotromana. Znači, želimo da integrišemo našu, ne samo zemlju, nego i region, jer Bosna i Hercegovina i Crna Gora su nama strateški važne zemlje, tu živi naš narod, tu je naša najjača ekonomska razmena i naravno da o tome razmišljamo jako pažljivo.Vezano za priključke puteva, o tome ćemo tek voditi računa, naravno da ćemo želeti za opštine koje su jako važne, pre svega Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, s druge stane Ivanjica, Arilje, Sjenica, pa mi zbog njih ovo pre svega radimo. Oni su cilj tog auto-puta. Ako mi njima ne izađemo u susret, za koga drugog mi to radimo?Tako da budite uvereni, vodite računa, imajte na umu da ćemo mi jako voditi računa da sve investicije budu otvorene i namenjene pre svega u ovom slučaju ljudima u tim lokalnim samoupravama i da ćemo uložiti i već sada ulažemo i vi znate da je pre svega politika predsednika Republike koja je nazvana &quot;mini šengen&quot; okrenuta potpunoj liberalizaciji prometa ljudi u regionu.Nama ne trebaju nikakva ograničenja u komunikaciji sa Crnom Gora i Bosnom, nama ne trebaju granice, u administrativnom smislu pričam granice, jer potpuno je nenormalno ako između Francuske, u Nemačku vi možete da pređete da ne znate gde je granica, da mi moramo sada na primer da kada idemo iz Nove Varoši u Višegrad prolazimo prolazimo neke granične prelaze. To su potpuno neprirodne stvari ili ne znam iz Jabuke u Pljevlja, kako god.Znači, vi znate da je naša politika, odnosno politika predsednika Republike izgradnja infrastrukture, povezivanje regiona, povezivanje svih lokalnih saobraćajnica i naravno slobodan ekonomski prostor kako bi ljudi mogli da se bave biznisom, da investiraju kako bi se podizao standard, kako bi naši radnici napredovali i kako bi zajedno svi išli napred, to je ono što EU, to je ono što samo mi želimo i radimo na tome.Trudimo se, još jednom kažem, trudimo se da odvojimo sredstva, da pomognemo lokalnim samoupravama, jer ponavljam, ne znam koliko su građani svesni i koliko uopšte imaju razumevanja za to.Mi kao Vlada Republike Srbije i „Putevi Srbije“ nisu nadležni za lokalne saobraćajnice, za to su nadležne lokalne samouprave. Razumemo da one nemaju sredstava, da su ti budžeti vrlo vrlo ograničeni, naročito one opštine koje nemaju velike fabrike, koje nemaju po kom osnovu da steknu prihode. Trudimo se da im pomognemo, to ćemo uraditi još više u narednom periodu, ali to probajte da razumete ponekada nije lako, previše je takvih opština, a naš budžet, koliko god porastao, koliko kod mi povećali investicije, on je ipak ograničen.Nadam se da ste zadovoljni odgovorom i hvala na pitanju.

morate da shvatite i nas poslanike koji dolazimo sa terena mi smo glasali za vas i na zajedničkom smo zadatku da sva ta otvorena pitanja moramo da rešimo da bi sve građanke i građani koji u tom prostoru žive ostali da žive, da nam zemlja ne ostaje ni pusta ni prazna.Ono što je jako važno, hoću još jednom da istaknem, znači rekonstrukcija pruge Beograd-Bar, izgradnja pruge do Novog Pazara, to je deo našeg dogovora sa SNS i apsolutno verujem da ćemo to sve realizovati u narednom periodu, ali da bi, kako da kažem, znam da imate dosta obaveza, ali moja obaveza jeste prvenstveno da predstavljam građane, one koji su me izabrali, građanke i građane Prijepolja i Sandžaka i zato mislim da treba češće da razgovaramo o ovim pitanjima. I da, te opštine su devastirane, nerazvijene, asfaltni put je jedina šansa da te ljude zadržimo na selu, a tek onda da govorimo o povratku mladih na selo. Hvala vam. Zahvaljujem.Posle manjih izmena, da, reč ima narodni poslanik mr Slavenko Unković. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, pred nama je danas Predlog zakona o potvrđivanju Odluke 1/2019 ESAA Zajedničkog komiteta iz 2019. godine kojim se zamenjuje Aneks 1 multilateralnog Sporazuma između Evropske zajednice i njenih članica.Sporazum ima za cilj uspostavljanje Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja primenom osnovnih principa Evropske zajednice, EU u u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Pridruženim stranama spada i naša zemlja koja je još 2009. godine deo ovog sporazuma, a ujedno i deo jedinstvenog evropskog neba.Ti ciljevi podrazumevaju slobodan pristup tržištu, slobode osnivanja preduzeća, jednake uslove konkurencije, upravljanje vazdušnim prostorom, zajednička pravila u oblasti vazduhoplovne i bezbednosne, vazduhoplovne sigurnosti i bezbednosti.Svi ti ciljevi su definisani kroz Aneks 1 Sporazuma. Poslednji put je rađeno 2009. godine. U međuvremenu su mnogi propisi izmenjeni doneti potpuno novi, pa se zbog toga mora ažurirati Aneks donošenja nove odluke.Noviji propisi su podeljeni u dve grupe. Jedna se tiče direktnog civilnog vazduhoplovstva kao što su pravila o bezbednosti i sigurnosti u vazdušnom saobraćaju, a drugu grupu čine pravila koja se primenjuju indirektno i tiču se socijalnog aspekta u oblasti rada bezbednosti na radu, osiguranja u saobraćaju, istraživanju nesreća, kao i u turističkim aranžmanima.ESAA Sporazum funkcioniše tako da oni našu zemlju prepoznaju kao deo evropskog zajedničkog prostora samo ako u potpunosti ispunjavamo sve propise i sve uslove Evropske zajednice. Republika Srbija primenjuje sva pravila i naše zakonodavstvo je u potpunosti usaglašeno sa evropskim, tako da postoje svi uslovi da nemamo problem da pristupimo ovoj odluci kojom se vrši izmena i dopuna, odnosno aneksiranje Sporazuma.Kod nas postoje dve organizacije koje se bave bezbednošću vazdušnog saobraća i pružanjem usluga vazdušnom prostoru. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je javna agencija koja je obavljala poslove koji su joj povereni Zakon o vazdušnom saobraćaju.Ovaj Direktorat donosi propise, vodi sporove i evidencije, učestvuje u radu vazduhoplovnih organizacija, sarađuje sa nadležnim organima i drugim državama. Direktorat je nacionalno nadzorno telo u vazdušnoj plovidbi i sve aktivnosti Direktorata su usmerene na što pouzdanijem, efikasnijem razvoju sistema vazduhoplovne bezbednosti.Kontrola letenja Srbije i Crne Gore je SMATSA, Državna agencija za pružanje usluga kontrole letenja u vazdušnom prostoru Srbije i Crne Gore i jednog dela BiH uz granicu sa Republikom Srbijom.SMATSA ima veliku ulogu u povećanju bezbednosti, efikasnosti i ekonomičnosti u vazdušnom saobraćaju u skladu sa najvišim standardima i preporučenom praksom.Prema oceni "Eurokontrole", Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraća, SMATSA zauzima visoko mesto po nivou bezbednosti u konkurenciji pedesetak provajdera. Danas je SMATSA sinonim uspešnog, modernog i respektabilnog pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi na Panevropskom prostoru.Vazduhoplovna industrija je jedan od najvećih gubitnika trenutne krize koju je prouzrokovala pandemija i ovo je veliki udarac za ovu granu privrede. Verovatno da će proći mnogo vremena da se kompletna industrija vrati na nivo pre krize. Po nekim procenama, prošle godine je bilo 65% manje letova nego u godini pre krize, a u isto vreme BDP u evrozoni je manji za 7,5%.Kako stvari stoje, u ovom trenutku je teško predvideti kako će se vazdušni saobraćaj odvijati ove, a i narednih godina.Naša takođe u vrlo teškoj situaciji. „Er Srbija“ trenutno posluje na oko 40% kapaciteta u odnosu na godinu pre pandemije. Koliko je teška situacija govori i podatak da „Er Srbija“ za predstojeću letnju sezonu, koja počinje 28. marta, za koji dan, uklonila dodatnih 11 linija sa mreže svojih destinacija.Ono

kompanija koja donosi puno novca i zadužena je za veliki priliv turista, jednostavno postoji veliki interes države da se sačuva i da se na što bolji način prevaziđe ova teška situacija.Postoje razni scenariji izlaska iz ove situacije, u zavisnosti od trajanja krize i raznih ograničenja i koordinisanog pristupa na nivou cele Evropske unije.Donošenjem ovog zakona naša obaveza će biti ispunjena i stvoriće se uslovi za punu harmonizaciju našeg zakonodavstva sa sadržajem Aneksa.Zbog

koji Srbija nosi, u to vreme Savezna Republika Jugoslavija.Čini mi se da i tada i danas, tada u jednom strahu uplašeni za svoju decu, uplašeni od onoga što nam je bilo nepoznato, uplašeni od toga koliko će nemilosrdan zapravo biti taj „Milosrdni anđeo“, brzo smo uvideli da je nemilosrdnost ogromna, a samo naziv - milosrdan.U toj tišini i u tom strahu smo uvek čuli, bar mi u južnoj srpskoj pokrajini, samo zvona manastira, tražeći zaštitu od Boga, verovali onim momcima o kojima je ministar govorio i hvala vam na tome i bili smo u pravu kada smo im verovali da neće dozvoliti da kopneno bilo ko uđe na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije.Nije južna srpska pokrajina bila jedina koja je bila na udaru, cela Srbija je krvarila 78 dana.Slažem se potpuno da treba razgovarati sa svima onima koji su nas nažalost tada bombardovali, ali sam ipak stava da im nikada ne treba oprostiti. Ne smemo decu da učimo da ih mrze, ali moramo da ih opomenemo na ono što se desilo, jer i danas mislim da ne treba da im veruju. Njihovi su interesi uvek bili iznad svega, pa i iznad naših života. Za njih su naši životi bili potpuno nevažni.

majka.Jeste ovo teška priča, ja ne želim da patetišem, ali želim da u visokom domu i sigurna sam da neću biti jedina, opomenem na današnji dan. Setimo se današnjeg dana, 22 godine su prošle, strah je isti.Mi danas u poslaničkim klupama imamo mlade ljude koji su tada bili bukvalno deca. Oni su svedoci koliki je to bio strah. Oni znaju kako su se budili i kako su uspevali da zaspu kada čuju tu sirenu koja je za njih značila da moraju da pobegnu u neko sklonište. To su mahom bili neki podrumi koji možda i nisu bili do kraja opremljeni, nisu sigurno jer niko od nas nije očekivao da ćemo se na taj način obračunavati, odnosno da će se neko obračunavati sa nama.I ono što je od svega najvažnije jeste da je distanca od 22 godine pokazala da šta god da im je bio izgovor u trenutku

različiti pristup kada smo u pitanju mi i neki drugi.Da ironija bude kompletna, ovo kada govorim o uplašenoj deci ne govorim samo o deci srpske nacionalnosti. Podjednako su se plašila deca u Subotici, mađarske nacionalne pripadnosti, u Beogradu, u Vranju, u Bujanovcu, u Prištini, u Novom Pazaru. Sva su deca bila u strahu i nisu sva bila srpska deca. Njihova mana je bila što žive u Saveznoj Republici Jugoslaviji.Nadam se i čvrsto verujem da nikada više nećemo doći u ovu situaciju. Završiću sa tim što zaista moram da kažem, pokoj svim žrtvama koje su svoje uložili u ovo naše danas i u sva naša sutra. Zato im dugujemo obavezu da ih moramo pomenuti.Uvažene kolege, mi danas ne bismo mogli da zamislimo svet bez vazdušnog saobraćaja, posebno ne u 21. veku. Potreba za mobilnošću stanovništva je sve veća i danas je avio saobraćaj taj koji koji povezuje čitav svet na najbrži mogući način.Od Drugog svetskog rata ako bismo analitički pogledali vazdušni saobraćaj beleži značaj porast i postaje dominantan vid međunarodnog prevoza putnika, što je omogućavalo brzi prevoz roba i putnika preko kontinenata i okeana na velike razdaljine koje su nekada bile nesavladive i ne pre nego smo ustanovili vazdušni saobraćaj te razdaljine su se prelazile mahom vodenim putevima prekookeanskim brodovima i to je trajalo po nekoliko meseci.Nekada

Putnika je danas sve više, avioni postaju sve veći, sve je više letova, sve je više destinacija povezano. Podatak iz 2016. godine govori o tome da je te godine bilo duplo više letova na celom svetu u odnosu na samo 10 godina ranije. Jedan od najvećih i najprometnijih aerodroma u Evropi i svetu je londonski „Hitrou“, kroz koji godišnje prođe oko 80 miliona putnika.Srbija ne zaostaje. Ima dugo iskustvo u vazdušnom saobraćaju pod okolnostima da je prva avio kompanija civilnog vazduhoplovstva osnovana daleke 1927. godine i još u to vreme predstavljala je respektabilnu kompaniju na evropskom nivou.Ima tu podataka kojima bi se mogli baviti, ali ovo vreme brzo prolazi. Ja ću ostaviti malo vremena i za svoje kolege pa ću skratiti svoju diskusiju i reći da je Srbija kao kandidat za ulazak u EU preuzela obaveze koje su definisane Poglavljem 14, to je politika transporta i odnosi se na sve oblike transporta, pa i na vazdušni saobraćaj. Ovo poglavlje nažalost još nije otvoreno, ali se nadamo da brzo hoće. Drugi nivo naše međunarodne uključenosti jeste upravo to što smo pridružena zemlja koja je potpisnica Multilateralnog sporazuma koji je EU potpisala sa svojim članicama i sa još jednim brojem država, među kojima smo dakle i mi. Ovaj sporazum je ratifikovan sa Aneksom 1 još 2009. godine i od tada se radi na usklađivanju standarda poslovanja našeg vazdušnog saobraćaja sa standardima EU.Koliko je oblast vazdušnog saobraćaja senzibilna i osetljiva stvar na prirodne i druge poremećaje potvrđuje pandemija korona virusa koja je izazvala nezapamćenu krizu i u velikoj meri izmenila svet koji danas funkcioniše potpuno drugačije. Avio saobraćaj je na globalnom planu jedna od najteže pogođenih grana, ja bih rekla, ovom krizom i pandemijom i usled smanjenog broja obima saobraćaja u proteklih godinu dana posledice po poslovanje i ekonomiju svake države su katastrofalne i bojim se da ćemo to tek videti u budućnost.Međutim, ova kriza ne može i ne sme da uspori stvaranje novih i pogodnijih uslova i adaptaciju transportnog sistema za nove uslove na koje ćemo biti u obavezi da se prilagodimo. To podrazumeva dalji razvoj transportnih usluga i modernizaciju transporta. Međutim, baviću će jednim periodom i na to imam pravo, inženjer Milutin Mrkonjić mi je pomogao i svojim uvodnim izlaganjem, jer kada on sedi u sali, onda mi je uvek teško da govorim o infrastrukturi bez obzira da li se radi o putnoj ili vazdušnoj infrastrukturi, a u sali je od malopre i moj kolega Bora Kovačević, zajedno smo se u periodu od 2010. do 2014, 2015. godine bavili Aerodromom „Nikola Tesla“, na moje veliko zadovoljstvo.Osvrnuću se na taj period, pre svega zato što je Aerodrom „Nikola Tesla“, gospodin Mrkonjić je, ja mislim u to vreme bio ministar, ulagao u renoviranje opreme i infrastrukture i to se pokazalo prilično vizionarski. Kompletno su proširene i renovirane čekaonice u ce fingerskom hodniku, kao i čekaonice od ulaza A1 i A6, proširena je pristaništna platforma dodavanjem četiri nove otvorene parking pozicije, izgrađene su dve čekaonice za putnike koji se u avione ukrcavaju udaljenim parking pozicijama, rekonstruisana je rulna staza, ugrađeno je 11 uređaja za vizuelno uparkiravanje vazduhoplova i nabavljeno šest novih avio mostova iz Kine.Zaustaviću Kine.Zaustaviću se kod šest novih avio mostova, iz prostog razloga, jer je Aerodrom „Nikola Tesla“ u tom trenutku svoje stare avio mostove, mi ovde govorimo o pokretnim avio mostovima koji su bili najsavremeniji te 2013. godine kada smo ih nabavili. Stare avio mostove smo donirali Aerodromu „Konstantin Veliki“ i na taj način pomogli da još jedan od naših aerodroma lagano prerasta u sigurnu vazdušnu luku, ne samo zapadnog Balkana, pošto je Aerodrom „Nikola Tesla“ i dan danas, sigurna sam najkvalitetnija vazdušna luka, pre svega zbog pozicije, a onda i zbog uslova koje pruža, jer ova progresivna politika je nastavljena do danas.Apsolutno se ništa nije zaustavilo, čak mislim da pre deset dana imamo i obaveštenje da se počelo sa izgradnjom novog tornja na Aerodromu „Nikola Tesla“, što je jako važno, jer bi za Evropu Aerodrom „Nikola Tesla“ mogao, i ja sam ubeđena da će postati jedno glavno čvorište kada su u pitanju međukontinentalni letovi.Ono što takođe beleži ta 2014. godina jeste i istorijski porast putnika, koji je u novembru te godine došao do četiri miliona, što je apriori značilo da se Aerodrom „Nikola Tesla“ mora razvijati i dalje, 2017. godine, mislim da smo zabeležili i porast broja putnika od preko pet miliona, a da 2019. godine beležimo i rekordnih šest miliona. Na žalost, 2020. godina je zaustavila ovaj broj putnika, ali sam sigurno da kada čovečanstvo izađe iz ove sveukupne krize sa korona virusom, da će Aerodrom „Nikola Tesla“ vrlo brzo premašiti i ovu cifru od šest miliona i dostići tu toliko željenu cifru od deset miliona putnika.Sve ovo sam rekla zato što mislim da je jako važno da se posvetimo vazdušnom saobraćaju, da je Aneks II usaglašavanje sa novim propisima i standardima EU, koji su izmenjeni od usvajanja Aneksa I. Najveći broj izmenjenih propisa odnosi se na oblasti koje su neposredno povezane sa civilnim vazduhoplovstvom, pre svega vazduhoplovnu sigurnost, bezbednost i upravljanjem vazdušnim saobraćajem, ali i zaštitu životne sredine koja nije mala.Zbog svega ovoga,

među kojima je i Srbija.Srbija u ovome vidi svoje šanse da još značajnije standardizuje svoje usluge vazdušnog saobraćaja i koristi sve benefite jedinstvenog evropskog neba. Ja nisam govorila o našoj avio kompaniji, ne zato što mislim da je manje važna, ne zato što se ne bi imalo šta reći, nego zato što imam ograničenje sa vremenom. Svakako ministre nasledili ste jedan, rekla bih, zdrav sistem. Iz vaše energije se nedvosmisleno vidi da ćete to unaprediti. Ja vam na tom putu, od srca želim sreću.Zahvaljujem se na još jednom detalju koji je meni upao u oči, a to je da činjenica da svakom poslaniku odgovorite na način što ustanete. Hvala vam. Taj nivo poštovanja je uvek lepo doživeti.